Уважаеми колеги, предлагам на Вашето внимание Програмата за работата на Народното събрание за периода 7 – 9 юни 2017 г., Няма постъпили предложения на парламентарните групи по реда на чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Предлагаме: 1. Първо гласуване на Законопроекта за българския жестомимичен език. Вносители – Георги Гьоков и група народни представители, 17 май 2017 г.

който да се проведе в петък – 9 юни 2017 г. от 9,00 ч., включващ: - разисквания по питане № 754 05-13 от 17 май 2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно Стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България; - разисквания по питане № 754-05-9 от 16 май 2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Следват традиционните отговори на въпроси и питания. Моля, гласувайте.

Заповядайте, господин Вигенин.

трета – Първо гласуване на Законопроекта за концесиите, да стане точка втора за четвъртък. Аргументите ми са, че Законопроектът е внесен миналия вторник и е минал през основната комисия в сряда – 31 май 2017 г., когато беше и редовното заседание на Комисията по европейските въпроси. Ние сме включили в дневния ред за разглеждане този Законопроект днес, когато е първото възможно редовно заседание на Комисията, а доколкото този Закон има претенциите да бъде евроинтеграционен, хармонизационен, мисля, че е редно да мине и през заседание на Комисията по европейските въпроси, въпреки че Правната е основната. Мисля, че – тъй като по никакъв начин нито вносителите, нито ръководството на Народното събрание не е дало сигнал, че иска по-рано, на извънредно заседание, да гледаме този Законопроект, затова не сме го направили, но смятам, че от гледна точка на процедурата е важно той да мине през нашата Комисия. Благодаря Ви, господин Вигенин. Обратно становище има ли? Не виждам. Мисля, че дадохте сигнала в четвъртък, ако не се лъжа, че искате да се придвижват по-бързо законопроектите. В името на коректността ще заявя, че от десет комисии, на които е разпределен Законопроектът, шест са успели да го гледат. Гласуваме Гласуваме предложение на народния представител Кристиан Вигенин за разместване на точки в Програмата за работа.

постъпили законопроекти и проекторешения за периода от 31 май 2017 г. до 6 юни 2017 г.: На На 31 май 2017 г. е постъпил Доклад за прилагането на Закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2016 г. Вносител е Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. На 31 май 2017 г. е постъпил Доклад на Националното бюро за контрол над специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г.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 2017 г. е постъпил доклад за прилагането на Закона за дейността на съдилищата през 2016 г. Вносител е Висшият съдебен съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. На 1 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование. Вносители са народните представители Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на: Комисия по образоването и науката – водеща, и на Комисията по бюджет и финанси. финанси. На 1 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Разпределен е на Комисията по правни въпроси. На 1 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Административно-процесуалния кодекс. Вносители са народният представител Данаил Кирилов и група народни представители. Разпределен е на: Комисия по правни въпроси на Комисията по бюджет и финанси, на Комисията по икономическа политика и туризъм, на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, както и на Комисията по отбрана. Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2016 г. с вносител Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Разпределен е на Комисията по правни въпроси, на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. На 2 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение на Закона за движение по пътищата с вносител народният представител Цветан Цветанов и група народни представители. Разпределен е на: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения – водеща, както и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. На 2 юни 2017 г. е постъпил Проект на решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-9 от 16 май 2017 г. от народните представители Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков относно политиката на МРРБ за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, вносители са народните представители Корнелия Нинова и група народни представители, разискването ще се състои в петък, както вече приехме. На 2 юни 2017 г. е постъпил Проект за решение във връзка с разискванията по питане № 754-05-13 от 17 май 2017 г. от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно Стратегия за развитие на лечебните заведения, вносители са Корнелия Нинова и група народни представители – също ще бъде разискван в петък. На 5 юни 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на: Комисия по бюджет и финанси – водеща, на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове, Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата.

в провеждащата се съвместна българо-американска летателна тренировка „Тракийски орел 2017“. Уведомлението е постъпило на 5 юни 2017 г. с вх. № 703-09-12 и е предоставено на Комисията по отбраната. На 1 юни 2017 г. с вх. № 702-00-13 в Народното събрание на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление контрол в публичния сектор е постъпил Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република България за периода 1 януари – 31 декември 2016 г., внесен от министър-председателя на Република България. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси, на Подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 5 юни 2017 г. с вх. № 729-00-1 в Народното събрание са постъпили материали, изготвени от Конфедерацията на независимите синдикати в България, свързани със социалния диалог и справедливото и достойно заплащане на труда, защитата на работното място, както следва: Втори годишен доклад за резултатите от колективно договаряне на работните заплати през 2016 г.; Втори годишен доклад на КНСБ за нарушение на права, свързани с упражняване правото на труд през 2016 г., заедно със Заключителен документ. С писмо на председателя на Народното събрание материалите са изпратени на Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по бюджет и финанси, Комисията по правни въпроси и са на разположение на народните представители в Библиотеката за резултатите от осъществения контрол за изпълнение на препоръките на Одитен доклад № 0000000115 за извършен одит на изпълнението „Ефективност и ефикасност на банковия надзор,

прието на 29 април 2015 г., изменено с Решение на Народното събрание от 21 юли 2015 г., обнародвано в „Държавен вестник“, бр. 32 от 2015 г., изменено бр. 57 от 2015 г. С писмо на председателя на Народното събрание Докладът е изпратен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание.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

С Доклада на Комисията по труда, социалната и демографска политика ще Ви запознае председателят на Комисията народният представител д-р Хасан Адемов. Имате думата, уважаеми господин Адемов. Благодаря Ви, господин Председател. Позволете ми да направя ново процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Грета Ганчева – директор на дирекция в Министерството на образованието и науката, и госпожа Елена Пачеджиева – директор на дирекция в Министерството на труда и социалната политика.

Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“

и група народни представители на 17 май 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографска политика на редовно заседание, проведено на 31 май 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за българския жестомимичен език с вносител Георги Гьоков и група народни представители. В заседанието участваха: госпожа Елеонора Пачеджиева – директор на дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерството на труда и социалната политика, госпожа Бояна Алексова – старши експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерството на образованието и науката, госпожа Марияна Павлова – заместник-председател на Националната агенция за професионално образование и обучение, и представители на национално представени неправителствени организации. Законопроектът беше представен от народния представител Георги Гьоков. Той обясни, че в България живеят над 120 000 лица с различна степен на увреждане на слуха. По данни на Европейския съюз на глухите броят на ползващите българския жестомимичен език е 50 000. За преобладаваща част от лицата с увреден слух, глухите и сляпо-глухите жестомимичният език е основно средство за комуникация и за пълноценно осъществяване на техните човешки и граждански права. Липсата на държавна политика за признаване, регламентиране и развитие на българския жестомимичен език се явява пречка за интеграцията на хората с увреден слух в обществото и за достъпа им до качествено образование, публични услуги и заетост. Вносителят Георги Гьоков изрично подчерта, че Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания е ратифицирана от Европейския съюз на 23 декември 2010 г., а на 10 февруари 2012 г., с обнародването на Закона за ратифициране на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в Република България окончателно се гарантира предимството на нормите на Конвенцията пред вътрешното законодателство. Прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания като част от вътрешното право на страната ни изисква да се уреди законодателно използването на жестомимичния език.

както и ще се регулират обществени отношения, които до момента не са уредени пълноценно на законодателно ниво. Ще се регламентира ролята и мястото на преводачите от и на жестомимичен език. Георги Гьоков изрази мнение, че след като се е запознал подробно с получените становища по Законопроекта, намира, че не трябва научното признаване на жестовия език да бъде обвързано с приемането на закон за жестомимичния език. Също така подчерта, че приема всички предложения за промени към Законопроекта, които да бъдат внесени между първо и второ гласуване след обсъждане с експерти и юристи. В Комисията бяха получени и предоставени на вносителите на Законопроекта и членовете на Комисията становища на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Агенцията за хората с увреждания, Националната агенция за професионално образование и обучение, Съюза на глухите в България, Националната асоциация на преводачите на жестов език в България, Националната асоциация на сляпо-глухите в България и Асоциацията на гражданите с увреден слух в България. Институционалните становища в по-голямата си част посочват недостатъци и непълноти в предложената законодателна уредба и по-скоро преобладават предложения за изменение и допълнение на текстовете на Законопроекта. Становищата на неправителствените организации са разделени на подкрепящи и отрицателни, в зависимост от разписание им правомощия в Законопроекта. проведената дискусия взеха участие народните представители Хасан Адемов, Светлана Ангелова, Михаил Христов, Милко Недялков, Юлиян Папашимов и Надя Клисурска, както и представители на институциите и неправителствените организации. Госпожа Бояна Алексова от Министерството на образованието и науката подчерта, че е целесъобразно да се приеме Закон за българския жестов език, който да узакони жестовия език като самостоятелен език. Но на този етап все още не е налице готовност жестовият език да се защити със статут на самостоятелен език, поради липсата на научното му признаване, липсата на лингвистичен модел на жестовия език като самостоятелна система със съответните правила, унифициране и методика за обучение. науката е предприело необходимите действия за научно доказване на жестовия език като самостоятелна лингвистична система. Следователно не трябва да се избързва с приемането на Законопроекта на този етап. Елеонора Пачеджиева от Министерството на труда и социалната политика изрази на първо място принципната подкрепа на Министерството за предложения Законопроект, който е в синхрон с основните разпоредби на чл. 21 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, но предлагат използването на термина „жестов език“ вместо „жестомимичен език“. Беше подчертано, че Законопроектът следва да бъде внесен за обсъждане на заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е консултативен орган към Министерския съвет и задължително се произнася по въпроси, засягащи правата на хората с увреждания. Госпожа Пачеджиева изрази становище, че предложенията в проектозакона изискват осигуряването на значително по-голям размер на финансовия ресурс в сравнение с предвидения бюджет за целеви помощи по Закона за интеграция на хората с увреждания. В тази връзка следва да бъде изискано становище на Министерството на финансите. Също така, че е нужно внасяне на яснота в текста на чл. 9 от Законопроекта, тъй като Законът за социално подпомагане урежда обществените отношения, свързани с гарантирането на правото на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги, като не се допуска пряка или непряка дискриминация

поради друго изследване на жестовия език. Господин Коралски изрази мнение, че държавата изостава по отношение на възможностите за достъпа на хората с увреждания до службите на държавните органи, което нарушава конституционните им права. В изказването си заместник-председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение госпожа Марияна Павлова, акцентира върху няколко важни въпроса по отношение на Законопроекта, а именно: неизяснени условия и ред за вписване в Регистъра по чл. 6, ал. 2; неяснота за мястото в Регистъра на лицата с висше образование, които имат придобита квалификация в конкретната професионална област; как ще се процедира с всички лица, преминали до този момент неформално обучение по жестов език; предвижда ли се в Регистъра да се включат лица, които полагат грижи за свои роднини с увреден слух и вече владеят жестовия език; предвижда ли се валидиране на придобити професионални знания, умения и компетентности по реда на Наредба № 2 от 13 ноември 2014 за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности от министъра на образованието и науката. Народният представител Светлана Ангелова изрази становището на парламентарната група на ГЕРБ, които няма да подкрепят Законопроекта, който е схематичен и непълен; също така поради липсата на единен жестов речник и наличието на различни жестови езици в различните райони на страната; поради факта, че жестовият език не е унифициран и няма признат статут на езикова система, както и поради липсата на лингвистичен модел за обучение. Госпожа Ангелова подчерта необходимостта от обсъждане на Законопроекта в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, както и от широко обществено обсъждане. Народният представител Михаил Христов заяви, че ще подкрепи Законопроекта, но изразява съгласие с мнението на госпожа Ангелова. От изказаните мнения и писмените становища стана ясно, че Законопроектът за българския жестомимичесн език е в синхрон с основните разпоредби на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, така също и с приетата от Европейския парламент през ноември 2016 г. Резолюция за жестомимичните езици и професионалните жестомимични преводачи. Но що се касае до предложените конкретни текстове болшинството от участниците в дискусията предлагат изменения, допълнения или нови формулировки, по-детайлно и прецизирано разписани текстове. По този начин се изразява принципна подкрепа на Законопроекта, но същевременно е налице неодобрение на така разписаните разпоредби. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 9 „за“,

Благодаря, уважаеми д-р Адемов. Становище от вносителя. Заповядайте, господин Гьоков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата от името на вносителите, за да Ви представя Законопроекта и да чуете нашето становище като мотиви на вносителите, с които го внасяме. В България живеят над 120 – 130 000 българи с различна степен на увреждане на слуха. От тях броят на ползващите български жестомимичен език е около 50 000 човека. За преобладаващата част от тях това е език – основно средство за комуникация и за пълноценно осъществяване на техните човешки и граждански права. Липсата на държавна политика за признаване регламентирано развитие на българския жестомимичен език се явява една от основните пречки за интеграция на хората с увреждания в обществото и достъпът им до качествено образование, до информация, до публични услуги и до заетост. Към момента Република България е една от двете страни – членки на Европейския съюз, другата е Люксембург, които не са уредили законово използването на жестовия език. В някои държави от Европейския съюз като Австрия, Португалия, Финландия жестовият език е признат на конституционно равнище. Ние, вносителите на Законопроекта, считаме, че чрез него ще се уредят обществените отношения, свързани с използването на жестовия език като средство за общуване на хората с увреден слух, за да се създадат условия за тяхната пълноценна реализация и интеграция в обществото, както и за тяхното обогатяване с информация от околния свят. В съответствие с този Закон българският жестомимичен език се признава като пълноценен начин за общуване наравно с говоримия писмен български език. Този Закон има за цел да създаде условия и гаранции за няколко неща: Първо, използване и изучаване на жестомимичния език, за да стане възможно да се осигурят равни възможности на хората с увреден слух и да се подпомага тяхната социална, образователна и трудова интеграция. Второ, обучение на преводачи от и на жестомимичен език на хора, които ще работят с деца и възрастни с увреден слух. Трето, осигуряване на превод от и на жестомимичен език за хората с увреден слух при осъществяване на комуникацията им с държавните органи, органите на местното самоуправление, съдебните органи и други обществени институции и организации. Четвърто, но не на последно място, осигуряване на достъп до информация за хората с увреден слух чрез превод от и на жестомимичен език. Какво още целим със Законопроекта? На децата и младежите с увреден слух се осигурява на първо място обучение с жестомимичен език в държавните и общински училища; в специализираните училища за деца и ученици с увреден слух жестомимичният език се въвежда като задължителен учебен предмет; в специализираните училища за деца и ученици с увреден слух като помощно средство при обучението се въвежда двуезичното обучение – едновременно с говор и с жест; за децата и учениците с увреден слух, които пък учат в интегрираните училища, се осигурява асистент-преводач на жестомимичен език, дори ако в класа има само едно дете с увреден слух. Следващата цел, която преследваме със Законопроекта, е да се регламентира обучението на преводача от и на жестомимичен език, което да се осъществява по реда и условията на Закона за професионалното образование и обучение. Предвижда се също в Законопроекта да се създаде Национален регистър на преводачите от и на жестомимичен език в България, който ще бъде администриран от Съюза на глухите в България. Сигурно ще попитате защо от Съюза на глухите в България. Защото те са единствената национално представена организация на хората с увреден слух и са членове на Съвета. Подобен подход ще засили връзката между държавната власт и органите за местно самоуправление, от една страна, и структурите на гражданското общество в лицето на национално Предвижда се и правото на целева помощ от държавата за ползване на превод от и на жестомимичен език за тежко чуващи лица и за сляпо-глухите лица. Разноските за ползване на тълковник преводач от и на жестомимичен език в съда, в органите на съдебното производство и в други особени юрисдикции се поемат в съответствие с правилата на приложните закони за работа на тези органи. С приемането на Законопроекта Република България ще започне да изпълнява свои основни международни ангажименти, произтичащи от ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, както и ще се регулират обществените отношения, които до момента не са уредени пълноценно на законодателно ниво. Ще се регламентират ролята и мястото на преводачите от и на жестомимичен език. С предлаганите промени в Закона за предучилищното и училищното образование ще бъде сложен край на отричаните от съвременната специална педагогика практики при обучението на деца и ученици с увреден слух. На тях ще бъде осигуряван наистина равен достъп до качествено образование както в специализираните, така и в общите училища. Не на последно място, внимателно прочетох всички становища от заинтересованите страни . Осем са внесени в Комисията по труда, социалната и демографската политика. В по-голямата си част тези становища са положителни. В нито едно от тях не открих отхвърляне на необходимостта от това българският жестов или жестомимичен език да се признае като пълноценен начин за общуване наравно с говоримия писмен български език. Ще се спра с две думи на становището на Министерството на образованието и науката. Там от една страна се твърди, че е целесъобразно да се приеме Законът за българския жестов и жестомимичен език, който да утвърди този език като самостоятелен, а от друга страна, че не е налице готовност този език да се защити със статут на самостоятелен език и съответно да се приложи в специалните училища като задължителен учебен предмет или при билингвистичното обучение на децата и учениците с увреден слух в детските градини и училищата. Ще обърна внимание, че позицията на Европа в случая и с Резолюцията на Европейската комисия от 2016 г. законовото признаване на жестовия език не е пряко свързано и зависимо от научното му доказване и развитие. Похвални са добрите намерения на Министерството на образованието и науката да предприеме необходими действия за научно доказване на жестовия език чрез обществена поръчка на тема „Национално научно изследване на българския жестов език“ по Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, която се финансира от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

аз, но в никакъв случай това изследване не бива да бъде причина да се отхвърли Законопроектът до приключване на тези научни изследвания и доказвания. Няма пречки сега да приемем Законопроекта, в едно близко бъдеще или да запишем в Преходните и заключителните разпоредби, че в срок, например до 31 декември 2017 г., е необходимо българският жестомимичен език да е научно доказан като самостоятелна лингвистична единица.

да консултираме с юристи и експерти всички предложения. При постигнат консенсус да го предложим заедно с всички колеги вносители като промени за второ гласуване,

Там отхвърлянето стана само с един глас и аз останах със сериозни надежди разумът в пленарната зала да надделее и този Проект да бъде подкрепен, ако не единодушно, то поне да бъде подкрепен, защото приемането му е наложително, за да се преодолеят критичните моменти, които съществуват в българското законодателство при осигуряване на възможност на хората с увреден слух да търсят, получават и споделят информация наравно с останалите членове на обществото.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

политика активно участваха и има входирано становище от Асоциацията на гражданите с увреден слух. Те в момента са на балкона, така че не е равнопоставено една част от неправителствените организации, които касаят хората с увреден слух, да бъдат в пленарната зала, а други да бъдат на балкона. Ще премина към самия Законопроект. От изключително значение е признаването на официалния статут на българския жестов език, за да имат българските граждани с увреден слух достоен и по-качествен живот – равнопоставеност, по-успешна личностна и трудова реализация и по-широк достъп до образование. За съжаление Законопроектът за българския жестомимичен език, внесен от Георги Гьоков и група народни представители, не решава основните проблеми на хората с увреден слух в България. Много от текстовете са неясни или общо разписани. Законопроектът не отчита някои много важни обстоятелства, свързани с жестовия език у нас. На първо място – жестовите знаци, които се използват у нас, не са унифицирани. В различните райони на страната за множество еднакви думи се използват различни жестови знаци, които са които са разбираеми само за глухите хора, живеещи и учещи в тези райони. Един от основните проблеми във връзка с жестовия език в България е, че към момента няма единен жестов речник, който да е възприет за универсален и да се използва от всички лица с увреден слух. Жестовите речници на Съюза на глухите в България не са регламентирани и достатъчно обхванати за отразяване на учебното съдържание, за да може този език да влезе в училищата. Жестовият език на хората с увреден слух не е изследван задълбочено и няма признат статут на езикова система. Липсва богат, граматически правилен жестов език като средство за обучение. Липсва лингвистичен модел – научно изследван, признат, на който да се извърши обучението на деца и ученици с увреден слух. Тези изброени особености на жестовия език са много важни и трябва да се имат предвид, защото с предложения Законопорект за българския жестомимичен език се цели регламентиране на жестовия език като средство за комуникация с оглед създаването на пълноценна интеграция и реализация в обществото на хората с увреден слух. Има грешки още в заглавието на Законопроекта. Правилната терминология е „жестов език“, а не жестомимически, така както е предложена в концепцията за промени в нормативната уредба по прилагане на чл. 21 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Първо, трябва научно да се признае жестовият език като самостоятелен език, да се узакони като езикова система, да се унифицира на база на българската граматика. След това да се въведе като учебен предмет в специалните училища и да се използва при обучение на ученици и студенти с увреден слух. Всички тези изброени стъпки, които са много важни, са част от мерките заложени в Плана за действие за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. За целта Министерството на образованието и науката е предприело действия за научно доказване на жестовия език като самостоятелна лингвистична система по Проект „Подкрепа за равен достъп на личностно развитие“ по Оперативна програма „Иновации и интелигентен растеж“. Това ще позволи да се въведе законова разпоредба, която да се отнася до равностойното прилагане на жестовия език както в областта на образованието, така и в другите сфери на обществения живот. По този въпрос е сформирана работна група в Министерството на образованието и науката в партньорство с национално представените организации на и за хора с увреждания. Бих искала да насоча вниманието Ви върху няколко текста от обсъждания Законопроект. В чл. 4 е посочено, че на децата и младежите с увреден слух се осигурява обучение с жестов език в държавните и общински училища. По принцип, колеги, това е добра идея, но липсва пълнота и яснота при прилагане на разпоредбата. От представеното становище на Националната агенция за професионално образование и обучение става ясно, че за 4-годишен период – от 2013 г. до 2016 г., са обучени общо 42 лица по част от професията „преводач на жестомимичен език“. Друг важен факт е, че за последните четири години няма обучено лице по професия, което да притежава свидетелство за професионална квалификация. Как тогава с тези 42 лица ще обезпечите процеса с с квалифицираните кадри, за да осигурите обучение във всички училища, където има дете с увреден слух? На кой жестов език ще се обучават учениците, след като у нас няма единен жестов речник? Тези важни обстоятелства явно законотворците не са отчели. Друг съществен въпрос, който заслужава да бъде споменат и да получи отговор, е как и откъде ще се осигурят достатъчно асистент-преводачи за деца и ученици с увреден слух в интегрираните училища? Как ще обезпечите този процес с квалифицирани кадри, за да е работещ наистина този Закон? На следващо място, в Законопроекта се предвижда създаването на Национален регистър на преводачите от и на жестомимичен език в България, който да се води от Съюза на глухите в България. Не искам да се заяждам, но сте допуснали грешка в наименованието на сдружението, което се нарича „Национална асоциация на преводачите на жестов език в България“, което показва непознаване на материята. Възниква въпросът: защо неправителствена организация, каквато е Съюзът на глухите в България, ще поддържа този регистър, а не държавна институция? Кой ще осъществява контрол по този регистър? Защо в Закона не са посочени условията и редът за регистрация, каквато е законодателната практика? Членове 5, 7, 8 и 9 са препратка към други закони на съществуващи права и с така предложените текстове ще се получи колизия. Този факт също показва, че не е работено професионално и задълбочено по този Законопроект. Друг важна особеност, която ни дава право да не подкрепим този Законопроект, е, че той не е представен за обществено консултиране и обсъждане по надлежния ред от максимален брой организации на и за граждани с увреден слух. Това лишава засегнатата общност от хора да изразят мнение и препоръки, които биха могли да бъдат от изключително значение за експертността, качеството и целите на Законопроекта. Съюзът на глухите в България, който е дал положително становище, не е единствената организация в нашата страна, както казах, на хората с увреден слух. Така например Така например от становището на Асоциацията на гражданите с увреден слух в България, постъпило в Комисията по труда, социалната и демографската политика, става ясно, че те не подкрепят този Законопроект. Той не е бил обект на обществено консултиране с тяхната организация или други подобни организации. Именно социалният диалог и общественото допитване е от първостепенно значение при засягане правата на хората с увреждане. На следващо място, предложеният Законопроект следва да бъде внесен за обсъждане в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, който е консултативен орган към Министерския съвет и задължително се произнася по въпроси, засягащи правата на хората с увреждания. В заключение може да се каже, че слабите страни на предлагания Законопроект са вследствие на недостатъчната степен на прозрачност и обществено допитване при изготвянето му. Всички изброени факти ни дават основание,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Ангелова, сигурно си мислите, че ме разбихте с това изказване.

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с уврежданияq и критерий за представителност на организациите на хората с увреждания. Там фигурира единствено и само Съюзът на глухите с председател

Ползвате разни опорни точки – жестовите знаци не са унифицирани, няма единен жестов речник. От 1970 г. в България се обучават хора в жестомимичен език и към момента в Националната асоциация на

нямало как да се осигурят преводачи на децата, защото били малко. Вие като приемете след една година Закона, как ще осигурите преводачи, като сега ги няма? Не било работено професионално. Не знам, ние работихме съвместно със Съюза на глухите и успяхме да направим този Законопроект. Хубав, лош – това е налице. Вие сега ще го отхвърлите, не знам кога ще предложите решение на тези хора и кога ще изпълните Вашите стъпки (председателят

Уважаема госпожо Председателстваща, уважаема госпожо Найденова! От 2009 г. е въведен стандарт по професията, утвърден в „Държавен вестник“ през 2012 г., и има квалификация по професията „Преводач на жестомимичен език“. Държавните образователни стандарти – това е гаранция, че има създаден такъв държавен образователен стандарт. От изложеното становище виждаме, че са 42, но ние не можем да коментираме, че само и единствено 42 човека владеят този български жестов език. Както чухте, а и по време на заседанието на Комисията имаше представители на Асоциацията на преводачите на жестомимичен език и тогава стана ясно, че в тази Асоциация има регистрирани над 200 човека. Според мен проучването на този български жестов език от Министерството на образованието по никакъв начин не е свързано с приемането на днешния Законопроект. Тук говорим за една думичка и тя се нарича „политическа воля“ – политическа воля в един момент да вземем решение, чрез което донякъде да изравним възможностите на хората с увреден слух. Защо говоря за политическа воля? Ако погледнем ратифицираната конвенция на ООН за хората с увреждания в детайли – че все още не е ратифициран не е ратифициран констативният протокол, с който Конвенцията да влезе в сила, ако постъпим по този начин и с този Законопроект… В заседанието на Социалната комисия чухме от господин Коралски едно изречение: „Законопроектът е изключително важно да бъде приет сега, защото такова проучване беше правено и преди и поради тази причина той беше отложен“.

Благодаря. дами и господа народни представители! Ще помоля репликиращите за по-малко емоции и повече експертност в тяхното изказване. Хубаво е, че имате идеи, че сте си направили труда да напишете някакви текстове. Не е важно обаче количеството и броят на внесените законопроекти в Народното събрание, важно е качеството и съдържанието на този Законопроект. Уважаеми колеги от ляво, законотворчеството не е състезание, а е професионализъм. Недейте да бързате!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, Ще се опитам да не съм емоционален, макар че темата е трудна. Сигурен съм, че и Вие, макар че говорите експертно, чувствате тази емоция, защото за хората с увреден слух всичко или поне почти всичко опира до техния език. За хората с увреден слух в България, е българският техен език. Затова повече от 80 години различни поколения учители, специалисти, логопеди, сурдопедагози работят за развитието и утвърждаването на определена езикова система, която да бъде призната именно за български жестомимичен език. Макар трудът на хора като Марчо Радулов и Никола Янкулов – авторите на първия жестов речник от 1961 г., както и целенасочените усилия на Съюза на глухите, а и на други организации, са допринесли, има и речници, те не са достатъчни и проблемите остават, права сте. До голяма степен те остават, поради факта че този език няма официален статус, което, от своя страна, му пречи да развие своите институции. Създаването на общоприет граматически установен и достатъчно богат език, използвам Вашите думи, за да отрази сложността на нашето съвремие, изисква целенасочено и централизирано усилие. Това не може да се случи само на проектен принцип и да е дело на един или друг научен екип, който веднъж завинаги да установи и да фиксира езика. Това е жива материя. Трябва да бъдат преодолени съществуващите различия както в жестовете, ползвани в различните региони на страната, така и в тълкуванията, вижданията и разбиранията на отделни представители на общността на хората със слухови Това, че поканихме да влезе в залата един от техните представители, уверявам Ви, не сме искали да го направим, за да попречим на други. Ако бяхте направили процедурата, че има и други хора – ние не знаехме, иначе с най-голямо удоволствие щяхме да ги поканим в залата. в залата. Законът ни дава основание и основа да направим нещо и да го направим конкретно. Сигурно той не е перфектен. Никой закон не е перфектен. Но си струва, ако бъде приет на първо четене, нека удължим максимум срока между първо и второ четене, нека попълним разпоредбите, които мислите, че не са прецизни, нека с хората, които са тук на балкона и с експерти, да видим какво можем да направим за този Център. Ако днес бъде гласуван Законът, ще има едно огромно значение. Той ще донесе признание за съществуването на български жестомимичен език и ще позволи организирането и задълженията за официален превод. Важността на тези аспекти се доказва от факта, че те са основен момент както в българските, така и в международните концепции по темата. Европейският парламент наскоро – месец ноември миналата година, с внушаващо мнозинство от 661 гласа, между другото, там дебатът не беше толкова по-различен от тук, прие нарочна резолюция за жестовия език и професионалния жестов превод в чийто чл. 1 се подчертава, цитирам: „Необходимостта от квалифицирани и професионални преводачи, която може да бъде задоволена, единствено въз основа на официално признаване на езика на знаците на национално ниво и организирането на формално обучение, регистрация и система на контрол“. Българският жестомимичен език да бъде разпознат като самостоятелна езикова система, различна от словесния български и регулирана в собствени правила и закономерности, е и ключовото изискване, записано в концепцията за въвеждане на жестовия език на Министерството на образованието и науката, утвърдена утвърдена със заповед от 25 март 2015 г. Всички знаем, че това трябва да се направи, всички – от международните организации, през предишното редовно българско правителство, надявам се, и сегашното, до хората, които са днес тук. Защото в днешния свят технологичното развитие предоставя много нови възможности на хората с увреждания, в частност на тези със слухови проблеми, но никое от тях не може да замени необходимостта от общ жестомимичен език. Този Закон е необходим! Необходим е не само поради морална, социална или правозащитна гледна точка, макар че те не трябва да бъдат подценявани. Той е необходим и от икономическа гледна точка. В страна като нашата, в която страдаме от свирепа демографска криза, която преминава в обезлюдяването на цели региони, в страна, където една от основните пречки пред развитието на икономиката се явява липсата на кадри и работна ръка, е от изключителна икономическа важност стотици хиляди работоспособни българи с увреждания да намерят пътя, първо, към училището и после към пазара на труда.

Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Христов.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Всички с Вас имаме дар от Бога – да чуваме, слушаме и говорим свободно.

а близо 40 години в България е бил забранен жестомимичният език и за 80 години – в целия свят. За мен това е тежко психическо увреждане и причиняване на тежки условия за живот. казано, уважаеми народни представители, геноцид върху една група от българското общество и не само. Тези хора няма как да се изразяват свободно освен на жестомимичния език. Тук е моментът да Ви припомня чл. 39 от Конституцията на Република „Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин“. Сега питам как този член се спазва за тези хора и как тези хора да се чувстват пълноправни граждани на Република България, ако техният език не е правно и законово уреден? Ние мислим в сферата на речта, така че извън емоциите и усещанията рационалните им настройки са на конкретен език. Хората, които никога не са чували, не мислят на езика, който познават – жестомимичния език. Дори когато глухите научават формално езика на страната, в случая българския, той не се превръща в техния вътрешен глас и в езика, на който мислят. Жестомимичният език за тях си остава основен. Ние нямаме право да ограничаваме никого и по никакъв начин затова, че е различен от нас.

на едни българи, за които това е важно. Важно е за техния бит, за тяхното самочувствие, важно е за техните права като български граждани. Не мисля, че тук сме дошли да ограничаваме човешки права, а точно обратното да подкрепяме всеки български гражданин, бил той различен от нас. Всеки носи морална отговорност за това, което казва и всеки може да говори свободно. Марк Твен е казал: „Добротата е езикът, който глухите чуват и слепите виждат“. Всъщност това е идеята на този Закон. Тези хора не чуват какво говоря,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Аз лично не съм си представял, че такъв законопроект може да предизвика тежък междупартиен дебат и да доведе до използване на аргументи, които имат изцяло формален – в други времена биха го нарекли „бюрократичен“ характер. Днешният дебат е пример за онези ситуации, които българският народ ги е описал на нежестомимичен език, че когато не искаш да свършиш една работа, ще намериш много аргументи. И няколко въпроса по изложените дотук аргументи. Най-напред не мога да разбера част от аргументите, които се основават на научното съществуване или необходимостта от научно доказване на жестомимичния език. Както стана ясно от всички изказвания до тук, това е жива система на разговор и на общуване между български граждани на български език. Тук не става въпрос за някакъв чужд език, става въпрос за нашия собствен български език и поради физически недостатъци една голяма част от нашите съграждани не могат да ползват това, което ние ползваме. Те общуват помежду си и преди да се е появила идеята за закон. И аз искам тук да успокоя колегите, които търсят с конкретни названия, формулировки, които са определили законопроект за схематичен, което аз не знам какво означава, но очевидно е, че има проблеми с българския език, но не с жестомимичния. Искам да поставя въпроса за това, че няма език, който да е възникнал в резултат на това, че е гласуван със закон. ние не си представяме тук, че светът се управлява със законите, които не сме гласували? И неслучайно във всеки закон отгоре пише, че Законът има за цел да уреди съществуващи отношения. Ние се опитваме да помогнем с тези няколко члена, защото тук не знам Вие какво открихте, като че ли обсъждаме някакъв кой знае какъв закон. С няколко члена във формата на закон се опитваме да помогнем на нашите съграждани да могат да се обучават, да си предават езика и да получават помощ от държавата, когато имат нужда да го ползват, когато не могат да си платят в съда някой да им помогне и да преведе, когато имат нужда да получат някаква информация от държавните органи и когато тези, които предават техния език, са регистрирани по някакъв начин за да може все пак този български език и хората, които практикуват този начин на комуникация, да имат някаква система помежду си. Аз така и не разбрах въпроса с речника. Какво означава „няма речник“, след като първо вече стана ясно от изказалите се, че речници има, а това, че те не са придобили съответния научен статут, е само допълнителен аргумент в необходимостта да има законодателно уреждане на този език. Ужасяващо е твърдението, че езикът не е изследван, аз не мога и да го приема. Какво означава не е изследван, след като бяха приведени аргументи и имена на хора, които са се занимавали с неговото систематизиране и изследване? Дали българското Народно събрание в днешния негов състав, една или друга парламентарна група ще го подкрепят или не, това няма никакво отношение към неговото съществуване. Нашият български език в рамките на Османската империя смятате ли, че се е ползвал със законодателни протекции, бил е изследван и така нататък? Ами не е, разбира се. Имало е хора, посветени на това дело, работили са, докато се е стигнало до неговия книжовен вариант. Аргументът, че имало думи в различни райони на страната. Извинете, аз по-несериозно нещо не съм чувал. И днес ако отидете в Трънския край, няма да разберете 60-70% от това, което си говорят на местното наречие българските граждани. Това не е аргумент да няма речник на книжовния български език или да няма книжовен български език. Една голяма част от нашите съграждани използват различни езици и това, че някой не иска да прояви желание да улесни живота на нашите съграждани, за мен е неразбираемо. Това е някакъв тесен ведомствени егоизъм, както се казваше навремето, който аз не знам с какво може да бъде обяснен. Тука става въпрос за елементарно финансово подпомагане на използването на тази езикова система, става въпрос за това, че разноските трябва да бъдат поети по някакъв начин от държавата или от бюджета. Защо да не бъде направено това, уважаеми колеги? Нали всички се обявяваме как ежедневно искаме да помогнем на хората, които се нуждаят от интеграция? И когато трябва да се заведат няколко законови постановки, тук се превръща в един дебат, на който наистина не мога да схвана логиката от самото начало. А пък привличането на научните аргументи за това, че езикът не е изследван, не знам на какво да ги отдам. Още нещо по този закон. той цели както е записано в първи, не да създаде език, а цели да подпомогне използването на жестомимичния език като средство за общуване на хората с увреден слух, просто да подпомогне. Не е въпросът да го създава и така нататък. Струва ми се, ако има някакви обосновани предложения за подобряване на текстовете или за нещо, което може да бъде добавено към този Проектозакон, това може да стане между двете четения. Апелирам за тази подкрепа, защото нашите добри намерения за подкрепа на нашите съграждани, които не се ползват с всичките дарове от природата, които ние имаме, остават едни

Доста неща чухме в залата, но като че ли останаха недоизказани доста неща. Член първи на предложения Законопроект гласи: „С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с използването на жестомимичния език като средство за общуване на хората с увреден слух“. На практика обаче този закон не урежда никакви отношения. Къде е този език? Кой го е унифицирал? Къде е издаден? Кой го ползва? Не е ясно. РЕПЛИКИ Трябва да го цитираме поне в Закона, колеги! Законът не казва как да се осигурят ресурси, включително финансови, за провеждане изследването на българския жестов език с оглед на неговото официално признаване от Законът не казва как да се провеждат обучения и на преподаватели с увреден слух, за да стимулират популяризирането на този език. Законът не казва как да се осигурят ресурси, включително финансови средства, за преводачески и други услуги, които са част от заетостта на тези хора. Законът не казва как да се предостави официална информация на хората с увреден слух, като се отчитат потребностите на този жестов език. Законът не казва как да се разгледа в контекста на обществените телевизия възможността за въвеждане на законодателство, което позволява превода на жестов език, поставянето на субтитри на разнообразни телевизионни предавания, новини, политически програми и особено по време на избирателни кампании и културни програми. Законът не казва как да се осигури подпомагане на медицинското обслужване на хората с увреден слух чрез видеоклипове, субтитри и жестов превод. Законът не казва как да се създадат условия, комуникационните системи да са по-достъпни за хора с увреден слух чрез новите технологии. Законът не казва как да се подкрепи развитието и производството, разпространението на финансово достъпни помощни средства, слухови апарати, ФМ системи, таблети със специален софтуер, който е специален за онлайн преводачите. Това е причината, колеги, да бъдем резервирани към този Закон. Според нас е необходима фундаментално различна концепция за уреждането на тези взаимоотношения. Голяма част от текстовете в този Закон, които сте изписали, дублира други закони. Приемането на самостоятелен закон може да се окаже, че дори не е необходимо. Могат да бъдат направени промени в специализираното законодателство като в Закона за интеграцията на хората с увреждания, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за социалното подпомагане и други законови рамки, които да бъдат съобразени с жестовия език на глухата общност. И накрая, колеги, бих искал да Ви призова да обединим усилията наистина и на тези хора да им обърнем внимание – с девет члена, изписани в две страници, проблемите на хората с увреждания не могат да бъдат решени. Това е унижение към тези хора! Нека да се обединим, да направим, както беше предложено: обществено допитване, разширен форум, тези хора да бъдат поканени и да излезем с единна позиция

господин Гьоков, после госпожа Жекова, после господин Христов. От другите парламентарни групи, ако има, ще дам и на тях реплика. Заповядайте, господин Гьоков. Уважаема госпожо Председател, първо, да удължим времето на групата. Уважаеми народни представители! Уважаеми господин Шишков, това, дето го казахте тук, не знам мислите ли го?! Вземете стенограмата после, прочете какво сте казали и си помислете какво

като не го казва Законът и призовавате за консенсус, че девет члена не стигат, ами, дайте да гласуваме и да приемем Законопроекта на първо четене. Ще направим работна група, ще удължим срока максимално, дайте предложения от тези девет да станат 900 членовете, и да уредим на тези хора въпроса.

ми казвате, че някой се е сетил или е обърнал внимание на тези хора, внесъл е законопроект и Вие го критикувате. Ами, дайте да го направим по добър този Законопроект, какво го критикувате?! Защо да го направим дотогава? Дайте, нали съвместно ще го правим?! Странно отношение към хората с увреждания! Минчо Коралски – Вие не бяхте, не сте член на Комисията по и демографска политика, но той направи едно много емоционално изказване човекът, защото е много навътре в проблематиката на хората с увреждания. И той Ви каза: „Ако с тези аргументи, с които отхвърляте постоянно законопроекти, че ще има научни изследвания, че доказваме еди-какво си, до никъде няма да стигнем“. Един път е отхвърлен, сега за втори път ще отхвърлите такава идея, не знам докога ще го правите това нещо! Само че не сте на прав път и хората гледат какво правите.

за подкрепа на 120 хиляди души, които са с увреден слух. Какво Ви пречи Законът, текстовете от Закона, след като имаме три седмици, в рамките на които да развием този Законопроект и да го направим такъв, че да бъде съвършен?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, не мога да разбера как очаквате един закон да уреди всичко?! Колегата от ГЕРБ спомена и слуховите апарати. Ако си отворите Закона и прочетете, има една инструкция – Инструкция за помощни средства за хора с увреждания. Там много ясно е описано на кой, какво и как, по какъв канален ред се отпуска. Не може да мешате Закон за жестомимичния език с Инструкцията за помощни средства. Не дай си, Боже, аз да внеса един закон за хората с увреждания ами, съжалявам, ще трябва сигурно да напусна, като слушам какво се случва тук! Какъв е проблемът точно на този Закон? Нали по някакъв начин той трябва да се уреди. Между първо и второ четене това му е идеята – да се усъвършенства.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, очевидно всички вървим в една и съща посока, искаме едно и също, обаче пътищата са различни. Защо се ангажирах с този Закон? Защото имам роднини, които са в подобно състояние, и хора, които страдат повече от 40 години от липсата на нормативна уредба. Аз съм съгласен с Вас, че такъв закон е необходим. Ние сме абсолютно „за“ това да бъде приет, но липсва фундаментална основа, колеги. Аз съм строител. Цял живот се занимавам със строителство. Знам, че една сграда, за да бъде построена, трябва да има основа. А във Вашия Закон няма такава основа. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Нашата идея е да направим фундаментална законодателна основа, върху която да изградим всичко, което е необходимо, за да решим проблемите на хората. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Шишков. Други изказвания? Доктор Адемов, заповядайте. (Реплики.) Не, не, д-р Адемов, защото БСП имаше доста изказвания. Нека да редуваме групите. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председателстваща. Дами и господа народни представители, уважаеми гости, на Вашето внимание ние представяме един много интересен Законопроект.

С ясното съзнание, че между първо и второ четене са необходими както експертни, така и надпартийни усилия, за да може да бъде предложен един работещ законопроект. Защото по начина, по който е предложен, има страшно много проблеми, има страшно много нерешени въпроси, има доста неточности, които трябва да бъдат преодолени. Убеден съм, че ако има воля Народното събрание, тези различия могат да бъдат преодолени. Въпросът е не дали ще се приеме. То е ясно, То е ясно, че ще трябва да се приеме, защото има Конвенция на Организацията на обединените нации за хората с увреждания. Европейският парламент, българският парламент са ратифицирали тази Конвенция и съгласно чл. 21 от нея ние сме задължени да гарантираме свободата на изразяване на мнение, свободата на достъп до информация. Това може да стане единствено и само чрез приемане на закон – дали ще бъде за жестовия език, дали ще бъде за жестомимичен език, отново е въпрос на аргументиране. И понеже споменах за жестомимичен и жестов език искам да приключа с тази терминологична дискусия. В Конвенцията се говори за жестов език, а в българския Класификатор на професиите и длъжностите се говори за български жестомимичен език. Това са неща, които са технически и могат да бъдат уредени, пак повтарям, с експертни и надпартийни усилия. В Народното събрание много често се е случвало да има непреодолими противоречия между колегите от ГЕРБ и от БСП. В такива случаи ние от Движението за права и свободи винаги изразяваме готовност да помогнем с прагматизъм, да помогнем с експертиза, да помогнем с реализъм. Защо казвам това? Защото тук се чуха призиви да бъдем по-малко емоционални, да бъдем повече реалистични. На този призив аз бих отговорил: да бъдем емоционално реалистични, от една страна, но, от друга страна, да не забравяме, че очакванията на хората с увреждания, в случая очакванията на хората с увреден слух, са в посока на този проблем да бъде решен веднъж завинаги, а не да бъде отлаган. Искам да кажа няколко думи по често споменаваната от тази трибуна теза за това, че няма становище и този Законопроект не е разглеждан в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. На всички, които се упражняват на тема Национален съвет за интеграция на хората с увреждания, искам да кажа каква е фактологията към днешна дата. Уважаеми дами и господа народни представители, тези, които са запознати с тази материя, знаят

Неговите решения не са задължителни, защото по дефиниция той е консултативен орган. И сега ми кажете, защото чувствам упрек към ръководството на Комисията, че не сме изпратили Проекта за

представителните организации на хората с увреждания, които участват в този Национален съвет. В него, освен представители на хората с увреждания, членуват и представители на отделните министерства и ведомства. Министерството на труда и социалната политика към днешна дата все още очаква предложения от съответните ведомства за попълване на състава. Нека да приключим с тази тема: защо не е разгледан проектът в Сега искам да спомена няколко проблема, които предстои да бъдат решени, ако Законопроектът бъде приет на първо четене. Уважаеми колеги, на първо място е

екс леге правомощия да поддържа Националния регистър. Това е първият проблем. Вторият проблем с този Национален регистър е, че няма в Закона разписани текстове, които да да регулират, да дадат възможност на тези, които кандидатстват за членство в този Национален регистър, тоест няма ги условията и редът, по който трябва да бъдат включени съответните преводачи в този Национален регистър. И когато тези условия, този регламент не е разписан в Закона, всеки един административен съд ще отмени ще отмени отказа за влизане или за излизане от този регистър. Така че това е нещо много важно, което трябва да бъде разписано в регистъра. На следващо място, Националната агенция за професионално образование и обучение, и обучение, съгласно Закона за професионално образование и обучение, издава документ за придобита професионална квалификация – свидетелство за цяла професия. Беше казано тук преди малко. В Допълнителните разпоредби е казано, има определение за това кой е преводач на жестомимичен език или на жестов език. И там е казано, че този човек, за да влезе в Националния регистър, трябва да притежава свидетелство за цяла професия, удостоверение – документ за професионална квалификация. Да, но от НАПОО казват, че такива за цяла професия няма. Има само 42-ма, беше казано тук, обучени за частично познаване на професията. Тогава възниква и другият въпрос: в така наречените „специални училища“, в така наречените „интегрирани училища“ трябва да има асистент преводачи. Хубаво, трябва да ги има асистент преводачите, но ги няма в правния мир. Асистент преводачите не са регламентирани по никакъв начин. Асистент преводачите трябва да влязат в класификатора на длъжностите и професиите, за да може да бъде регламентирана тяхната дейност на законодателно ниво. И тук искам да кажа няколко думи за това, че жестомимичният език, или жестовият език не е признат като език, няма лингвистичен анализ и така нататък. Това са детайли, които сигурно са важни от гледна точка на изследователския подход, но трябва да признаем факта, че в живия живот този език съществува, макар и под различни форми – признат или непризнат. Само че има един друг въпрос. Този език трябва да има статут на такъв език, признат вече на законодателно ниво. И трябва да бъде извървяна процедурата. Въпросът е кога трябва да се случи това, как да се случи, какви трябва да бъдат процедурите. Затова, уважаеми колеги, ние от парламентарната група на „Движението за права и свободи“ ще подкрепим този Законопроект и ако се стигне между първо и второ четене, ще помогнем с възможностите на тази експертиза да бъде приет този Закон, така че да може да работи, а не във вида, в който е внесен. Уважаеми господин Председател, госпожи и господа! Господин Адемов, ние често с Вас сме били на различни позиции и сега ще трябва да изразя своето несъгласие с Вашата теза, че ще подкрепите Закона, защото на тези две изречения, в които казахте: „Ще подкрепим Закона“, говорихте шест минути и половина как Законът не трябва да е подкрепен. Вие изредихте толкова експертни аргументи за слабостите на Закона, за недостатъците на неговите членове, че просто затвърдихте нашето убеждение, че трябва да се въздържим от тази подкрепа. Аз съм съгласен с Вас, че въпросът е изключително важен, че трябва да се подходи не политически, а експертно. И аз апелирам към всички колеги, специално към Вашата

обаче, което казахте, за липсата на прагматизъм, за експертиза, намирам Вашето изказване за нонсенс. Прав е колегата Михов, като каза, че има много сериозни аргументи. Нашето съгласие за това, че трябва да има знаково отношение към тази група, ако мога да я нарека така, без тя да е социална, но има своите параметри и измерения в нашето пространство, което не е политическо. Защо станах? Не защото трябва да повторя аргументите, които каза колегата и да кажа, че наистина е нонсенс, а заради това, че „БСП за България“ непрекъснато афишираше своите внесени законопроекти – пет на брой. И ако всички те

Не можеш да приемеш един закон, както каза колегата, когато той няма основа за това, който трябва изцяло да бъде променен, още повече, когато говорим, че там няма нормативно несъответствие. Вие сте парламентарист с дълъг стаж.

Благодаря Ви, господин Председател. Благодаря Ви, колеги, за репликите. Аз продължавам да твърдя, че този Закон, дори и във вида, в който е внесен, може да бъде коригиран. Ние сме парламентарна група със собствен стил, ние сме хора, които знаем как и кога да подкрепяме и кога да не подкрепяме законопроекти. И в този смисъл искам да Ви кажа, че този Закон е от групата на законопроектите, които могат да бъдат коригирани. Ако не могат да бъдат коригирани, бъдете сигурни, че никога няма да го подкрепим. В този смисъл искам да кажа и пак да повторя – този Закон, дали днес ще бъде приет, дали ще бъде приет след няколко месеца, след няколко години, той ще бъде приет. Въпросът е не

Благодаря Ви, уважаеми д-р Адемов. За изказване думата има народният представител Милко Недялков. МИЛКО

господин Адемов – той каза част от моето изказване, особено за Националния съвет като консултативен орган към Министерството на труда и социалната политика. Искам само да уточним в тази дискусия три неща. Първото, че проблемите, които регулира този Законопроект, не са лингвистични. Моля тук всички аргументи, които бяха, че няма утвърден такъв език, който да се обсъжда, да отпаднат. Мисля, че това е Законопроект, който урежда социални взаимоотношения, особено интеграционни взаимоотношения – в образованието, в социалната и в трудовата сфера, и тук може да бъде още една стъпка в доработването на този Законопроект между първо и второ четене. Един такъв момент, който беше изтъкнат в дискусията и който дразни казвате, че няма узаконен жестов език. Аз питам: кой трябва да го узакони? Кой трябва да направи закона, с който този език трябва да бъде узаконен? Това единствено може да бъде парламентът. И тук се учудвам, като парламентарист първи мандат, защо парламентът има двоен стандарт? Защо употребява това понятие, когато се касае разбирането на избирателите в Изборния кодекс и въвеждането на жестомимичен превод на изказванията и на посланията по време на изборите, а сега се страхува да направи стъпката – да узакони този език език като едно от средствата за общуване при хората с увреждане? Бих искал да се обърна и към представителите както на Съюза на глухите, така и на Асоциацията на хората с увреден слух. Независимо от това какви мнения имате, те могат да бъдат дискутирани между първо и второ четене, законопроектът може да бъде обогатен. Лошото е, че ако той сега се отхвърли, проблемът ще се задълбочи и ще остане назад във времето. Жестов език има.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, много неща наистина се казаха, много аргументи и „за“, и „против“. Това е изключително важно. Радвам се, че беше направено точно тук в залата, защото и в Комисията е важно да чуем становищата на различните организации и институции, които имат отношение, но е много важен знак ние като народни представители да дадем доброто послание към обществеността, към българските граждани за това как трябва да се води един дебат по определена законотворческа инициатива. Много е важно да се постави проблемът на тази група от хора – на хората с увреден слух. Важно е не само защото сме ратифицирали Конвенцията, важно е не защото имаме ангажименти като държава, а е важно по една по една простичка причина – че тези хора са част от нас, до нас, сред нас и те имат нужда от общата подкрепа на държавността и на всичко, което се случва около тях.

по отношение на сериозността, отговорността на базата, която предлага тази законотворческа инициатива на колегите. Много важно е да се заяви, че ние трябва да направи така, че да имаме последователност в решенията си и в политиката си към хората с увреждания. Освен ратифицирането на Конвенцията, в държавата има приет План за действие и за прилагане на тази Конвенция. В този План има достатъчно много разписани институции, отговорности, срокове и време, в които те да се реализират. това не е първата стъпка в тази посока, а тя трябва да бъде последваща, която да приложи, да обобщи натрупания опит и да продължи развитието на нормативната уредба в тази посока. Пред нас въпросът не стои днес дали да подкрепим на първо четене един законопроект. Пред нас въпросът стои да подкрепим текстове, законопроект, идея, които ще доведат до реални решения на проблемите на една група от хора, на една общност. За съжаление обаче, в повечето от изказванията, и най-важното в повечето от становищата, които бяха подадени и към Социалната комисия, и към Комисията по образованието и науката, виждаме, че натежават по-скоро несъответствията, притесненията, несъгласията със сериозна част от текстовете, колкото и малко да са те, от предложения Законопроект. становища има подадени. Осем имаше до онзи ден и вчера има подадено девето становище по този Законопроект. От тези девет становища, уважаеми колеги, само три, тоест една трета от становищата от организациите, които имат отношение по темата, имат положителна и позитивна подкрепа към текстовете. Това за мен и за моите колеги означава едно – има сериозно разминаване между това какви са нагласите в общността, какви са нагласите сред хората и организациите, които се занимават с тази тема и работят ежедневно, с текстовете, които ни се предлагат. Тоест имаме сериозно основание наистина да се въздържим, защото някъде нещо в базата не е както трябва. Няма да се спирам конкретно върху текстовете по Законопроекта, защото това не е предмет на първо четене на Закона. Ще акцентирам върху няколко от проблемите, които коментирахме и бяха споменати. В детайли няма да влизам, въпреки че мога да го направя по отношение на понятието „жестомимичен и жестов език“. Много неща се казаха и бяха в 90% верни. Истината е, че „жестов език“ е терминът, който е по-подходящ, и ние трябва да се съобразим с всичко това, което има. Жестовите преводачи това е изключително сериозна тема. Това е всъщност едно от нещата, които будят неприемане на текстовете, които предлагате, и на цялата законова база, която искате да се уреди. Няколко пъти се каза, и аз изключително много благодаря на господин Адемов, защото неговото изказване беше много експертно и професионално. Няма да повтарям това, но то е факт само 42 лица обучени по тази професия за последните четири години, тоест нямаме нито един човек, който има специалност, професионална, обучен и може да я подкрепи с всички необходими документи, които това изисква. колко е голям броят на тези преводачи. Спорно е и като статистика, и като качество на труда, който те ще подадат. А при тази спорност на качеството на работата на тези хора, имаме вече липса и на гаранция, която е една от основните Ви цели, заложена във Вашия Законопроект, че ще дадем наистина добрата услуга на хората, които имат нужда от нея. Много важно, което искам да подчертая, е, че при подготовката на този Закон за нас не е сигурно дали е потърсено мнението на езиковеди и педагози, които се занимават в момента с жестовия език и комуникацията на глухите хора. В момента има липса на задълбочени научни изследвания – както и на езиковедско, така и на социолингвистично описание, множество териториални варианти на този език, навлизането на нови жестове и процесите на развитие на езика. Липсва методика за обучение на жестовите преводачи. Липсват специализирани методи и методики за преподаване на учебните дисциплини в специалните училища с помощта на жестов език. До голяма степен липсват и методики за преподаване на жестовия език като самостоятелен учебен предмет. Много e важно и трябва на хората да им помогнем, да направим възможното за тях, но това не може да става хаотично, трябва да имаме правила, трябва да има методики, по които това обучение да се провежда. Още няколко изречения по отношение на преводачите. На няколко места в текстовете, които сте ни предложили, говорите за преводач, говорите за тълковник, говорим за асистент-преводач. Ще тълкуваме ли езика или ще учим хората, по-скоро децата, които имат най-голяма нужда от това да започнат и да бъдат активни? Как ще ги учим? методика, която ни обяснява как това да бъде направено с експерти или ще тълкуваме понятията? Това ще доведе ли до единство в подготовката на кадрите, ще доведе ли до до гаранция, че всички хора, които имат нужда от тази подкрепа и от тази подготовка, ще бъдат еднакво подготвени и те ще могат да си служат еднакво с този език? Да, може би трябва да направим преводачи между различните тълковници и различните диалекти на този език. Нещо много важно относно образованието. Вие давате текст в една от разпоредбите: „В специалните училища по ал. 1, т. 1 за деца и ученици с увреден слух като помощно средство при обучението се въвежда двуезичното обучение едновременно с говор и жест“. Това описание е, меко казано, проблематично. Защото какво е двуезичното обучение – към вносителите? Обучение едновременно с говор и жест. Това е специфичен метод, който трябва да събере двата езика – българския словесен език и българския жестов език. Много важно е да направим така че хората, които имат нужда от този език, да намерят своята алтернатива, която да използват. Да намерим така, че прилагането на методиките и на уредбите в българското училище, в което има нужда децата да го използват, да бъде абсолютно от професионалисти, от експерти от тази сфера и да дадем възможност на родителите и на децата наистина да бъдат спокойни, че децата им ще получат такова образование, което е необходимо, което ще им помогне и ще им гарантира интегрирането в българското общество и ползването на всички услуги, които искаме абсолютно всички в тази зала да им дадем – да могат нормално да използват и да правят това, което и ние правим, въпреки техния проблем, който имат физически. Колегите от парламентарната ни група казаха, че ние ще се въздържим. Да, ще се въздържим. Ще се въздържим, защото за нас не е важно да правим имитация на вършене на законодателна инициатива. Ние не искаме да подкрепим този Закон само защото определени конвенции, правила и протоколи го изискват. Бих отправила своето предизвикателство към колегите вносители. Да, Вие сте започнали една добра инициатива. Дори и да не подкрепим днес Законопроекта на първо четене, продължете в тази посока, направете необходимите работни срещи, работни групи, но поканете на тях не само едната страна. Поканете всички онези хора, които имат интерес, имат отношение, имат грижа и ангажимент към тази тема. Тогава съм сигурна и гарантирам, че всички ние заедно ще направим настина най-добрите текстове и ще постигнем този ефект, който всички искаме хората с проблеми в слуха да са нормално интегрирани, да се чувстват истинска част от това общество и ние да им бъдем реално полезни. Другото, уважаеми колеги, е имитация, а имитацията не ни е разрешена на нас, особено по отношение на проблемите на хората с увреждания. Благодаря Ви, уважаема госпожо Захариева. Заповядайте, господин Гьоков – първа реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Извинявайте, че ставам постоянно да репликирам. Хубаво е, че казахте, че това не е политически дебат. Ставам да репликирам, защото съм работил по този Закон много дълго време – година, година и нещо. Преживяли сме всички тези неща, които казвате, и сме решили, че това е една добра форма на Законопроект и сме го внесли в Народното събрание. Вие решавате, че различно от това, което казвам аз. Казвате, че не е политически дебатът. Наистина горе-долу се получи неполитически дебат, но трябва да има политическа воля за законовото признаване на този език, защото най-малкото е срамно, че България е една от двете страни в Европа, където този език не е признат нито на законово, нито на конституционно ниво. Недопустимо е това в ХХI век. Становищата

европейската практика да се нарича „жестов език“. В България обаче във всички подзаконови нормативни актове се споменава жестомимичен език, затова ние като вносители се спряхме на това. Няма никакъв проблем да бъде променен на „жестов език“ или каквото друго и две лица в последните години са със спорно качество на обучение. Съжалявам, но докато този език не стане законов, няма да има интерес към него за обучение в тази професия. Имитация на законодателна инициатива – не мисля, че е такова, казах Ви колко дълго сме работили. Само ще Ви припомня за една имитация на законодателна инициатива – Законопроекта за равнопоставеност между жените и мъжете, който Вие яростно защитавахте, а той е най-голямата имитация

Благодаря, господин Председател. Господин Гьоков, аз наистина си мислех, че ще успеем да запазим добрия тон и да не намесваме отново политическия дебат. Темата не е политическа. По отношение на становищата, които споменахте – Вие оборвате и смятате, че аз гледам по друг начин. Да, аз също ще кажа, че Вие гледате по друг начин. Не е въпросът ние с Вас как гледаме, а какво са написали хората, които имат всекидневно отношение по тази тема и работят. Това са всички институции, асоциации, агенции, неправителствени организации, които работят по тази тема и са дали своите становища. Три от тези организации в своите становища изразяват категорична подкрепа. Другите шест са неподкрепящи Вашия Законопроект по простата причина, че той не издържа на експертно и на професионално ниво. Нито едно от тези становища не коментира политики, не коментира БСП, не коментира ГЕРБ. Ние тук трябва да намерим най-верния път към тези хора, а верният път е чрез широка обществена дискусия не само с една от тези организации. Верният път Верният път е чрез дискусия на повече нива, за да може наистина да се вземат всички детайли и тогава да излезем пред обществеността с читав законопроект, който, пак казвам, няма да е имитация на дейност и бързане в подкрепа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

От този Закон се нуждаят между 120 и 150 хиляди български граждани, които са лишени от говор, за да се увеличи тяхната възможност за комуникация. Един такъв Закон трябва да даде възможност те да получат адекватно, пълноценно обучение в училищата, което ще спомогне за техния по-пълноценен живот и реализацията им. Спор, че такава нужда от такъв Закон няма. Четейки обаче предлагания ни Законопроект, въпреки твърденията, че той е правен година и половина, аз останах с впечатлението, че той е написан много бързо, както се казва – на коляно, е пълен, схематичен и недовършен е и няма да реши проблемите на гражданите с увреден слух, а ще ги задълбочи. Колкото и, колеги отляво, да се мъчите да омаловажите темата, че съществуват няколко жестови езика в България, това е факт. Това е дадено и в становищата на организациите, които бяха цитирани тук. Хора, живеещи в различните региони не могат да контактуват помежду си, поради тези различия. Ние искаме да създадем единен национален жестов език. Ама кой да бъде той: този, който се практикува във Варна или този, който се практикува в Благоевград? Няма как да няма акт на узаконяване на единен национален жестов език. Трябва да има такъв жестов език, за да може да бъде въведен задължителният учебен предмет по жестов език, както и да се практикува в детските градини и в училищата със специално обучение. Без наличие на такъв жестов език – единен за цялата страна, това няма как да бъде реализирано. Разглеждайки Законопроекта в Комисията по труда, социалната и демографска политика, и тук, в залата, се прокраднаха мнения, че в различните райони на страната се говори на различни диалекти. Да, това е факт. Това е така, но във всички български училища в България се изучава и преподава на официалния български език, а не на диалект. Така трябва да бъде и с жестовия език. Трябва да има официален български жестов език. Докато той не бъде създаден и официално признат много се затруднява и обучението, практикуването и оценяването на преводачите от и на жестов език. Липсата на един такъв критерий за всичко това ще доведе само до хаос. Аз искам да се спра и на още нещо – чл. 6, ал. 1 гласи, че се създава регистър на преводачите от и на жестов език. Дотук е добре, но, забележете, че той се съставя и поддържа от Съюза на глухите в България. С една-единствена разпоредба Законът създава този регистър и прехвърля цялата отговорност по създаването и въвеждането му върху Съюза на глухите в България. Никъде в Законопроекта не е споменато какви са критериите за вписване или отписване на преводача от и на жестов език в този регистър. Правилата за вписване и отписване в този регистър трябва да залегнат в Закона, а не да се определят от Съюза на глухите в България и от Националната асоциация на жестовите преводачи, защото това, колеги, ще доведе до много проблеми Няма ясна процедура, по която да се оценяват преводачите от и на жестов език, а това може да доведе до проблеми с недобросъвестни лица или с такива с недостатъчно знания и умения. Няма да се спирам и на въпроса за подготовката на квалифицирани преводачи от и на жестов език. Беше цитирано няколко пъти, че няма нито един преводач, който да е в цялата професия. Има 42-ма, които са в частичната професия, но в цялата професия няма нито един, като този факт също ще доведе до много проблеми. От Националната агенция за професионално образование и обучение задават още няколко доста важни въпроса, които не намират отговор в този Законопроект. Ще цитирам само няколко от тях: какво място в регистъра ще заемат лица с висше образование, които имат придобита квалификация в конкретната професионална област? Как ще се процедира с всички лица, преминали до този момент неформално обучение по жестов език? Предвижда ли се в регистъра да се включват лица, които полагат грижи за своите роднини с увреден слух и вече владеят жестов език? На тези и на още много други въпроси Законопроектът не дава никакъв отговор. Ето защо още в самото начало казах, че този Законопроект е непълен, схематичен, недовършен и няма да решава проблемите, а ще ги задълбочава. Законът за българския жестов език, колеги, е много важен и затова не трябва да гледаме на него повърхностно, а трябва да навлезем в детайлите и да направим един работещ закон, защото този няма да бъде работещ. Той трябва да премине на обсъждане през максимално голям брой организации на глухите в страната, да се анализират техните мнения и препоръки и те да бъдат адекватно включени в Закона. Нашата цел е не само да има такъв Закон, но той да бъде работещ. Явно Законопроектът, който ни е представен, няма да бъде работещ Закон, поради многото слабости. Невинаги бързината е добър съюзник. Аз Ви призовавам да отделим малко повече време и да създадем един Закон за жестовия език, който да отговаря на всички нужди на хората с увреден слух и да е достоен за тях, а да не прибързваме и да гласуваме някакви недомислици. Вие много пъти, колеги в ляво, сте ни обвинявали, че ние не работим. Това не е така и Вие го знаете много добре. Ние можем да работим по-бавно, но създаваме работещи закони! Вие работите по-бързо или създавате илюзия, че работите и създавате неработещи закони. Такива закони на нашите граждани, на гражданите на България, не са нужни. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Папашимов. Има ли реплики? Заповядайте!

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Понякога много трудно се сдържам да си остана на мястото и да не изляза. В момента не е най-крайно наложително да изкажа своето мнение, но все пак. Чух едно обвинение оттук, че групата от едната страна създава и генерира неработещи закони, непълни, несъвършени, докато групата от другата страна създава перфектните закони, които… Нищо, че работи бавно, но просто да проанализирам какви закони досега опитва да вкара групата от едната страна – тази, която създава бавно работещи, перфектни закони. Макар че… ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР Репликата е в това, че реално това, което аз забелязвам, е, че тази група генерира по-скоро лобистки до момента закони, макар и бавно! …Които не мога да призная аз за работещи, още повече, че на последната комисия, на последната Временна комисия, моля да не ме прекъсвате,

Смятам, че така направената преди секунди реплика няма никакво отношение към дискутирането на този Закон, така че няма какво да дупликирам. Благодаря Ви. (Оживление.)

Уважаеми господин Председател, колеги! Господин Председател, ние работим вече 6 – 7 седмици.

да допускате хора, които водят индулгенции от липсата на знание това е недопустимо от тази трибуна. Колега от „Воля“, да бяхте прочели поне Закона, … да вадите някакви заключения и изявления. Господин Председател, не допускайте лаически някой да стои тук само да позьорства. Благодаря. (Смях и Има ли други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроект за българския жестомимичен език, № 754-01-6, внесен от народния представител Георги Гьоков и група народни представители на 17 май 2017 г. Уважаеми колеги, моля гласувайте.

2017 - 2030 Г. Доклад на Комисията по образованието и науката. Имате думата, уважаема госпожо Дамянова председател на Комисията по образованието и науката. Няма доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Няма доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Представям на Вашето внимание „ДОКЛАД относно Проект на решение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на

На свое редовно заседание, проведено на 31 май 2017 г., Комисията по образованието и науката обсъди горепосочения Проект за решение. На заседанието присъстваха: Красимир Вълчев –. министър на образованието и науката, проф. Иван Димов – заместник-министър, академик Юлиан Ревалски – председател на БАН, член-кореспондент Константин Хаджииванов – заместник-председател на Българската академия на науките, проф. Любен Тотев председател на Съвета на ректорите, доц. Григорий Вазов – секретар на Съвета на ректорите, проф. Георги Михов – ректор на Технически университет – София, проф. Стати Статев – ректор на Университета за национално и световно стопанство, проф. Запрян Козлуджов – ректор на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, проф. Станислав Семерджиев – ректор на Националната академия за театрално и филмово изкуство, и други представители на академичната общност и на синдикалните организации в областта на висшето образование и науката.

Той информира народните представители, че държавата има задължение по Споразумението за партньорство да приеме Националната стратегия за насърчаване на научните изследвания, което следва да бъде докладвано на Европейската комисия до 30 юни. Той отбеляза, че Проектът на Стратегия е разработен от работна група с участието на ръководството на Българската академия на науките, на учени от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, на Фонд „Научни изследвания“ и Министерството на образованието и науката. Основна цел на Стратегията е чрез мащабно, бързо и дългосрочно развитие на системата на научни изследвания България да се превърне в привлекателен център за авангардни научни изследвания и развитие на нови технологии, да се възстанови и издигне международният авторитет в областта на науката, да се задържат и привлекат талантливи учени в България и като краен резултат – да се постигнат дългосрочен икономически растеж и значително повишаване на качеството на живот. Стратегията цели да се подпомогне науката в България за превръщането й във фактор за развитието на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности, като целевата група, към която е насочена, са университетите и научните организации в България. Стратегията съдържа ясен ангажимент за увеличение на средствата от държавния бюджет. Тя предвижда три етапа на изпълнение на заложените цели: - етап на възстановяване (2017 – 2022 г.) – въвеждане на основните механизми и дейности, осигуряващи възстановяване и модернизация на системата за научни изследвания; - етап на ускорено развитие (2023 – 2025 г.) – ускорено развитие на научните изследвания, позволяващо доближаване до средно европейско ниво; етап на научни изследвания на световно ниво (2027 – 2030 г.) – третият етап ще гарантира устойчиво и балансирано развитие на научните изследвания и издигането им на световно ниво на основата на успешното изпълнение на предните два етапа. Стратегията предвижда откриване на Изпълнителна агенция за наука към Министерството на образованието и науката, която ще управлява и подкрепя изследванията в научните организации и висшите училища в България. Тя ще извършва и мониторинг на научноизследователските дейности. В структурата на агенцията ще бъде включен Фонд „Научни изследвания“. Целта е да бъде продължено проектното финансиране на научните разработки. В същото време дейността на Агенцията ще се разшири към създаване на различни програми за финансиране на кариерно развитие на учените, за приложни изследвания, за развитие на научните центрове, за международно сътрудничество, както и към разработване на специализирани и секторни програми за научни изследвания. Предвижда се основното възнаграждение да е фиксирано за отделните научни длъжности, докторанти и постдокторанти и да се покрива от държавната субсидия на научната организация или висше училище. Размерът на заплатите ще се определя спрямо средната работна заплата в страната за предходната година. Ще има и допълнителни стимули, обвързани с конкретни научни резултати. За младите учени без научни резултати ще има различен механизъм за допълнително възнаграждение, като тяхното кариерно развитие ще бъде обвързано с резултатите от научната им дейност. Обновената Стратегия предлага още в цялата страна да се създадат научно-иновационни комплекси, като за целта бъдат привлечени и партньори от бизнеса. Активно участие в развитието на комплексите трябва да имат общинските и областните управи и водещи партньори от чужбина. Тези структури ще бъдат финансирани чрез различни източници, Финансирането на Стратегията ще се осъществява със средства от държавния бюджет за съответната година, със средства от европейски фондове и други източници, съгласувано с с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 651/2014 и на Рамката за държавна помощ за научни изследвания, експериментално развитие и иновации. Министър Вълчев предложи и след думите „консолидирана фискална програма" да се добави „с изключение на разходите с източник европейските структурни и инвестиционни фондове“, за да се отговори максимално на изискванията на Европейската комисия за ясен ангажимент на държавата. Проектът на Стратегията е бил публикуван за публично обсъждане, като получените бележки и коментари са взети под внимание. Заместник-министър Иван Димов допълни, че в Стратегията се поставя изключително важен акцент върху качеството на научната дейност в измерими параметри. Той уточни, че направеният в Стратегията анализ се основава на два много сериозни одиторски доклада. Единият е докладът в резултат на партньорската проверка от Европейската комисия. Вторият е Одитният доклад за участието на България в програмата „Хоризонт 2020“, където също са направени редица много критични изводи. Писмени становища по Проекта на актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г. постъпиха от: Софийски университет „Св. св. Климент Охридски“, Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ. В хода на дискусията Съветът на ректорите на висшите училища в Република България представи устно становище. В представените становища е изразена подкрепа за актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания, като са направени и се съдържат бележки и предложения за нейното усъвършенстване. Основната бележка беше свързана с предвиденото „финансиране в рамките на консолидираната фискална програма“, което може да доведе до намаляване на необходимите средства като процент от БВП в сравнение в сравнение с варианта „директно финансиране от държавния бюджет“. Предлага се предвидената двукомпонентна система за въвеждане на диференцирано заплащане на учените да бъде обвързана с размера на средната работна заплата за страната, както и с нарастващо проектно финансиране, разпределяно от Фонд „Научни изследвания“ или организация правоприемник. Несъгласие с внесения Проект на Стратегия в писмено становище изразяват Федерация на независимите синдикати от земеделието – КНСБ, Национална федерация „Техническа индустрия, наука и информатика” – КТ „Подкрепа“ и Синдикален академичен съюз – БАН. В дискусията се В дискусията се включиха народните представители Анелия Клисарова, Иво Христов, Станислав Станилов, Стоян Мирчев, Милен Михов, Ирена Анастасова, Николай Цонков, Милена Дамянова и Снежана Дукова. Народният представител Анелия Клисарова отбеляза, че във варианта на Стратегията, който е бил предмет на обществено обсъждане, при източниците на финансиране се използва изразът „от държавния бюджет“, а във внесения в Народното събрание вариант той е заменен с израза „от консолидираната фискална програма“. Според нея всички текстове, където Министерството на финансите има ангажимент за осигуряване на пълното изпълнение на Стратегията, са останали пожелателни. Народният представител Иво Христов изрази мнението, че причини за провала на предишната Стратегия са липсата на контрол и съотношението между парите, които науката получава от държавния бюджет, и така нареченото „проектно финансиране“. Също така отбеляза, че липсва заинтересованост на големи икономически субекти от развитието на наукоемки инвестиции. Народният представител Станислав Станилов уточни, че в България обикновено стратегиите, приети след 1990 г., не се реализират, защото често Министерство на финансите не осигурява заложените средства. Според него базовите заплати на изследователите трябва да се вдигнат двойно, за да може да се привличат качествени докторанти. Като положителен елемент на Стратегията той посочи, че тя предвижда Национална комисия за апелация. Според народния представител Стоян Мирчев докато държавата не застане зад науката и не започне да инвестира в нея, а евросредствата да се използват само като допълнение на държавното финансиране, ще се говори само за спад в развитието на българската наука. Народният представител Милен Михов постави въпрос пред министъра дали намира в предоставените писмени и устни становища рационални предложения, които биха могли да намерят място както в очаквания План в очаквания План за прилагане на Стратегията, така и в дейността на Министерството. Народните представители Ирена Анастасова и Николай Цонков отбелязаха, че трябва да се търси ясен финансов ангажимент на държавата за българската наука и българското образование. Народният представител Милена Дамянова обърна внимание на текста, регламентиращ контрола на изпълнението на Стратегията, в който е предвидено той да се осъществява от Народното събрание и Международен контролен съвет. За първи път в Стратегия се определят такива контролни функции на ресорната парламентарна Комисия. Народният представител Снежана Дукова подчерта, че е изключително важно да има добър управленски капацитет и добър механизъм за мониторинг и контрол. В хода на дискусията активно се включиха представители на академичните среди. Председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев изрази подкрепа за Стратегията с предложение за корекции на финансовата рамка. Ректорът на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ професор Запрян Козлуджов изрази становище, че Стратегията трябва да бъде приета в максимално кратък срок. Председателят на БАН академик Юлиан Ревалски отбеляза, че приемането на Стратегията е много важно, за да върне България позициите си на страна, в която има солидна наука на световно ниво. Напомни, че оперативните програми не са онази панацея, която ще спаси българската наука, а държавата трябва да се ангажира чрез бюджета си. Той подчерта, че пари трябва да се дават срещу определени резултати, затова вътре в Стратегията са заложени международната оценка на научните организации, периодичната атестация както на институциите, така и на самите изследователи, има заложено диференцирано заплащане, което също е елемент на контрол как ще се изразходват средствата. Ректорът на УНСС професор Стати Статев отбеляза, че приемането на Стратегията предопределя и последваща промяна на законовата уредба. От Синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ отбелязаха, че очакват в бъдещото изпълнение на мерките по Стратегията да има много сериозна концентрация на науката във висшите училища, защото това е важно за цялата система и за качеството на образованието. След проведената дискусия министърът на образованието и науката господин Красимир Вълчев отговори на поставените въпроси и отново посочи, че с цел дефиниране на параметъра на ангажимента на държавата предлага допълнение на два текста от актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г., а именно на стр. 33 и на стр. 62, като след думите „консолидирана фискална програма“, да се добави „с изключение на разходите с източник Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Народните представители единодушно подкрепиха предложението на Комисията да бъдат направени допълнения

на стр. 62 от разглежданата Стратегия. При обсъждането също така се установи, че се налага прецизиране на Проекта на решение за приемане на Стратегията, като правните основания за неговото приемане да бъдат допълнени с думите „чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България“ и с наименованието на посочения в него регламент, което да бъде изписано в цялост. Министърът на образованието и науката се съгласи с направените правно-технически редакции в Проекта на решение. Народните представители се обединиха около становището, че се налага правно-техническо прецизиране на текста на Проекта за решение и единодушно подкрепиха това предложение. След проведената дискусия, след направените предложения за допълнение на Проекта на решение на Народното събрание за приемане на разглежданата Стратегия и за допълнение на два текста от Стратегията, както и след гласуване с резултат 17 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме решението за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017 – 2030 г., № 702-00-11, внесено от Министерския съвет на 19 май 2017 г., заедно с подкрепените от Комисията предложения за допълнение на Проекта на решение и на Стратегията.“ Сега ще изчета Решението: „РЕШЕНИЕ за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за насърчаване на научните изследвания и като основа за изпълнение на Тематично предварително условие № 1